Hrvatska banka za obnovu i razvitak podnijela je ovo izvješće sukladno odredbi članka 22. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak. Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu su proveli Odbor za financije i državni proračun, Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj, Odbor za turizam i Odbor za razvoj i obnovu. Vlada je dostavila mišljenje. Izvješće ste primili na sjednici.

Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti izvještaj? Da. Predsjednik uprave HBOR-a uvaženi Anton Kovačev. Izvolite. gospodine predsjedavajući, poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Evo, ja ću nastojati biti kratak. Prije svega da napomenem da je godišnja izvješća za 2007. godinu prihvatila Vlada Republike Hrvatske i Nadzorni odbor Hrvatske banke za obnovu i razvitak i isto tako ta financijska izvješća za prošlu godinu su potvrđena od nezavisnog revizora. Na kraju 2007. godine bilančna suma je iznosila oko 17 milijardi 400 milijuna kuna, što je za 17% veći iznos bilance nego prethodne 2006. godine. Kapital je iznosio oko 5 milijardi i 800 milijuna kuna, a ukupna kreditna aktivnost Hrvatske banke za obnovu i razvitak u 2007. iznosila iznosila je oko 6 milijardi 500 milijuna kuna raspoređena na gotovo tisuću projekata, točno 976 projekata. Ono što posebno raduje i na što smo posebno ponosni, 53% tih naših ukupnih plasmana u 2007. odnosilo se na poticanje izvoza, odnosno bili su zajmovi odobreni hrvatskim izvoznicima. Ako kreditnoj aktivnosti od oko 6,5 milijardi pridodamo garancijsku aktivnosti i ono što smo radili kao mandatne poslove, ukupna dakle poslovna aktivnost HBOR-a u 2007. je iznosila 9 milijardi i 400 milijuna. Što se tiče prethodnog razdoblja, ja ću samo iznijeti podatak, dakle da je ukupna aktivnost u 15 godina rada HBOR-a, dakle od osnutka '92. do kraja 2007. iznosila oko 62 milijarde kuna sudjelovali smo sa našim sredstvima u 36 tisuća projekata. Ukupni prihodi tijekom 2007. godine iznosili su 854 milijuna kuna, ukupni rashodi 654 654 milijuna kuna. Dobit na kraju 2007. godine iznosila je 241 milijun kuna i ja moram odmah objasniti da je velika većina te dobiti ubiti namjerenje obezvrjeđenja kapitala. Naime naš osnovni postulat u financijskom smislu je zadržavanje realne vrijednosti kapitala koji nam je država povjerila. Ako izuzmemo dakle to obezvređenje koje je bilo 2007. godine onda je ukupna dobit možemo kazati neto dobit je iznosila oko 60 milijuna kuna. U 2007. uveli smo dva nova programa, to je kreditiranje podređenim dugom i razvoj turizma na selu. Kada pridodamo ta dva nova programa na kraju 2007. godine imali smo 25 kreditnih programa za poticanje malog i srednjeg poduzetništva, izvoza, velikog gospodarstva i komunalne infrastrukture. U ožujku HBOR je postao prvi dioničar EIF-a iz Hrvatske, kupili smo pet dionica Europskog investicijskog fonda. Početkom 2007. uveli smo nove kategorije korisnika i kamatnih stopa, dakle proširili smo broj korisnika na koje se odnose povoljnije kamatne stope 2 i 4% s tim da su srednji poduzetnici ostali na najvećoj kamatnoj stopi od 4%. Dakle ona naša najveća kamatna stopa od 6% više se ne odnosi na male i srednje poduzetnike, normalno da tu računamo i obrtnike i poljoprivrednike. Posebno smo bili aktivni 2007. kao i prethodne godine u kreditnim programima za poljoprivrednike prateći operativne programe Ministarstva poljoprivrede i u stočarstvu i u ratarstvu. Potpisali smo Sporazum o suradnji s japanskom bankom za međunarodnu suradnju i francuskom bankom za poticanje međunarodne trgovine sa zemljama arapskog svijeta UBAF i s poslovnom bankom isto iz Francuske, BMP Pariva. Sada imamo sklopljena 42 sporazuma sa izvoznim bankama, izvozno kreditnim agencijama i na taj način dakle u okviru suradnje sa tim ustanovama koje u svojim državama potiču izvoz nastojimo dodatno potaknuti izvoz hrvatskih proizvoda i usluga u svijetu. Održana je 6. međunarodna konferencija o poticanju izvoza u Dubrovniku već tradicionalna, na kojoj su bili predstavnici ne samo hrvatskih izvoznika nego i uglednih izvoznih agencija i izvoznih banaka iz Europe i svijeta. Ja ću vrlo kratko napraviti osvrt na dosadašnje razdoblje 2008. godine. Potpisan je Sporazum o suradnji sa Hrvatskom obrtničkom komorom i uvedeni su novi kreditni programi za praćenje SAPARD-a i PHARE programa. Potpisan je Sporazum o partnerstvu na programu poduzetničke i i poslovne poduzetničke edukacije sa ekonomskim fakultetom u Splitu, a od 1. lipnja uvedeni su novi uvjeti kreditiranja. Ja moram kazati da s obzirom na veliki pritisak i potražnju za sredstvima HBOR-a i od poslovnih banaka i od gospodarstvenika, morali smo uvesti nekakva ograničenja. Što se tiče malih i srednjih poduzetnika ta su ograničenja neznatna. Uveli smo neka veća ograničenja u programu financijskog restrukturiranja za velike poduzetnike. Što se tiče kamatne stope bez obzira što evo i naše najnovije zaduženje je iznad naše prosječne kamatne stope, nastojati ćemo koliko je god to moguće i što je duže moguće da se zadržimo u rasponu kamatnih stopa od 2 do 6% ali ne znamo, evo moram iznijeti sumnju da to možda neće proći dugo razdoblje kada ćemo ipak morati ispraviti, odnosno povećati neke kamatne stope. Evo gospodine predsjedavajući ja ne bih duljio, stojim vam na raspolaganju za sva vaša pitanja i obrazloženja. Hvala vam lijepa na pažnji. Hvala gospodine potpredsjedniče. Predstavnici HBOR-a, Vlade, kolegice i kolege. Nama je uvijek zadovoljstvo raspravljati o izvješćima Hrvatske banke za obnovu i razvitak, jer su njihova izvješća kvalitetna, pregledna i daju dobar uvid u to što radi ova institucija. Zato je klub SDP-a uvijek kada raspravljamo o ovim izvješćima, upravo isticao tu kvalitetu rada ove institucije i uvijek smo prihvaćali sa zadovoljstvom izvješća koja su nam bila predočena. predočena. Zato ću ja ukratko, s obzirom da je ovo izvješće za 2007. godinu kada je HBOR slavio i mali jubilej, 15-godišnjicu osnutka, možda malo podsjetiti kako se razvijala ova banka, državna banka možemo i tako reći, investicijska, odnosno na kraju ću izreći i jedan prijedlog koji se ne tiče HBOR-a, ali se tiče Vlade i Sabora. Naime, u tih 15 godina od skromnih početaka do danas učinjen je velik napredak i velik korak. Kada je 92. godine osnovana tadašnja Hrvatska kreditna banka za obnovu kao posebna financijska institucija koja je u vremenu rata i ratnih razaranja, ali i tada skromnog bankarskog potencijala zapravo trebala, imala osnovnu funkciju ili zadaću da kreditira projekte gospodarstva prvenstveno one koji su u ratu razrušene i projekte koje nisu pratile poslovne banke, također imala je zadaću da daje i jamstva. Tada se zakonom utvrdilo da će osnivački ulog te banke biti milijardu njemačkih maraka i iz proračuna je tada izdvojeno 10% tog osnivačkog uloga. Predsjednik uprave nam je rekao s kojim potencijalom i kapitalom danas raspolaže Hrvatska banka za obnovu i razvoj i zaista moramo reći da je to značajan napredak. 2006. godine donesen je novi zakon u kojem je HBOR postao razvojna i izvozna banka, koja treba poticati razvitak hrvatskog gospodarstva i utvrđeno da njezin temeljni kapital treba iznositi 7 milijardi kuna. On se uplaćuje iz državnog proračuna jer je država 100%-tni vlasnik HBOR-a. Tada smo im značajno proširili djelatnost, adekvatno tome što je ona zapravo u praksi i radila. Definirano je da će ona financirati obnovu i razvitak hrvatskog gospodarstva, financirati će projekte iz infrastrukture, poticanje izvoza, potpore malom i srednjem poduzetništvu, poticanju zaštite okoliša, osiguranju izvoza od netržišnih rizika. Vidite koliko su to važni zapravo projekti i funkcije koje smo dali ovoj državnoj instituciji. Naime, Hrvatskoj još treba ulagati infrastrukturu, iako te projekte u lokanim jedinicama prati Hrvatska banka za obnovu i razvoj, onda su i to povoljnija kreditna sredstva. Kada govorimo o poticanju izvoza, onda zaista ovdje možemo reći da je to velika pomoć izvoznom gospodarstvu, da su problemi u vanjsko trgovinskom poslovanju poslovanju veliki, da je malo tvrtki koje mogu zapravo konkurentno nastupati na vanjsko Eto upravo ovih dana imao i izvješće zapravo o pogoršanju odnosa u robnoj razmjeni. Nakon puno godina zabilježili smo najdinamičniji međugodišnji rast, ali ne smanjenja deficita, nego povećanja deficita i to u 4 mjeseca za čak 21%. To govori da se i druga tržišta zatvaraju za naše proizvođače i naše proizvode, dok su potrebe domaćeg tržišta takve da imamo sve veći ili tempo uvoza je veći nego što je naš tempo izvoza. Potpore malom i srednjem gospodarstvu, zaista su potrebne, jer se one ne mogu, njihovi projekti ako se financiraju po klasičnom bankarskom sustavu sa visokim kamatama, onda je težak povrat uloženih sredstava. Ova banka sve više ima ulogu jamca i osiguranja izvoza od netržišnih rizika i znate koliko to znači za gospodarstvenike koji moraju nastupati na takvim tržištima gdje postoji politički ili neki drugi rizici i ako bi išli kod komercijalnog osiguravatelja to bi bile zaista jako visoke stope osiguranja. Dakle, eto rečeno je da je u ovih 15 godina preko 60 milijardi kuna kredita realizirano u preko 36 tisuća tisuća projekata. Samo u prošloj godini značajna uloga HBOR-a je bila u kreditiranju otvaranja novih radnih mjesta. Postoji jedan podatak koji je objavljen da je preko projekata koji je pratio HBOR otvoreno 3 tisuće i 700 novih radnih mjesta u prošloj godini. I kada sam rekla, eto da skratim svoje izlaganje, da imamo jedan prijedlog, onda smo se vodili ovim podatkom da je od zakonom utvrđenih 7 milijardi kuna temeljnog kapitala HBOR-a do sada iz proračuna uplaćeno nešto više od 50% ili točno 3 milijarde i 900 i nešto milijuna kuna, da se mi ovdje založimo da kod, ako ne već sada kod rebalansa proračuna, ali kod prvog proračuna za 2009. godinu povećamo sredstva iz proračuna za povećanje temeljnog kapitala HBOR-a. S obzirom da bi to onda značilo sa većim temeljnim kapitalom banka bi imala, posebno se to odnosilo na povećanje rejtinga na financijskom tržištu, na kreditni potencijal koji bi ona imala veći i na selektivne uvjete selektivne uvjete kreditiranja. Predsjednik uprave je rekao da će teško u ovom trenutku moći održati ovakve niske stope kamatne stope od 2 odnosno 4%, s obzirom da i na svjetskom bankarskom tržištu cijena kapitala raste, ali veći temeljni kapital, znači veći kreditni potencijal, a veća izdvajanja za potpore gospodarstvu kroz subvencioniranja kamata, zaista bi onda utjecala utjecala i na niže kamatne stope koje bi se mogle odobravati za projekte koje će pratiti kreditne linije HBOR-a. Još jedanput eto, mi iz kluba SDP-a glasat ćemo za prihvaćanje izvješća HBOR-a za 2007. godinu. Zahvaljujem. U ime kluba HDZ-a, uvaženi zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovani direktoru Hrvatske banke za obnovu i razvoj, cijenjeni kolegice i kolege. Analizirajući neke od najvažnijih ekonomskih pokazatelja Republke Hrvatske i promatrajući njihovu tendenciju posljednjih desetak godina, razvidno je da mnogi pokazatelji ohrabruju, a da te tenzije imaju pozitivan predznak. Samo primjera radi, bruto domaći proizvodi u stalan i razmjeran rast povećan s 19 milijardi i 274 milijuna eura u '98. godini na 37 milijardi 497 milijuna eura u 2007. godini, odnosno u 10 godina je skoro udvostručen. Stog je BDP po stanovniku imao čak i neznatno veći prirast isto sa 4 tisuće 282 eura u 1998., na 8 tisuća 452 eura u 2007. godini. Istodobno je stopa nezaposlenosti u 2007. konačno pala ispod 10%, a iz pregleda prijava poreza na dobit uočljivo je da se povećao broj poslovnih subjekata koji su na godišnjoj razini iskazali dobit iz poslovanja. Tako je primjerice u 2001. bilo 50 tisuća 899 prijava s iskazanom dobiti, a u 2007. godini nakon stalnog godišnjeg porasta 30% više, odnosno 66 tisuća 406 prijava poslovnih organizacija koje su pozitivno poslovale. Kao potvrda stalnog povećanja gospodarske aktivnosti je i podatak da su 2001. do 2007. udvostručili ukupni prihodi i ukupni rashodi poslovnih organizacija. Naravno da je Hrvatska banka za obnovu i razvoj svojim aktivnostima putem financiranja obnove i razvitka hrvatskog gospodarstva, financiranja infrastrukture, poticanja izvoza i potpora razvitku malog i srednjeg poduzetništva znatno pridonijela gospodarskom gospodarskom rastu Republike Hrvatske i ovim pozitivnim ekonomskim tendencijama. U svom petnaestogodišnjem djelovanju Hrvatska banka za obnovu i razvoj je prepoznala i podržala ključne projekte koji su bili nositelji gospodarskoga razvitka, a svoje djelovanje danas provodi kroz 23 kreditna programa koje razvija samostalno. Doista impozantno djeluje podatak HBOR-a tijekom 15 godina podržao više od 36 tisuća projekata s više od 60 milijardi kuna, a da je aktiva HBOR-a 1992. godine iznosila 335 milijuna kuna, dok je u 2007. poslovna godina završila sa aktivom banke 17,4 milijarde kuna. Tijekom 2007. HBOR je za jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva odobrio milijardu 826 milijun 100 tisuća kuna što je 35% više u odnosu na 2006. Istodobno povećan je i broj kredita za 70%, a oni su bili ponajprije usmjereni u sektor proizvodnje hrane i pića, poljoprivrede i ribarstva, proizvodnju metalnih, kemijskih proizvoda te izdavačku i tiskarsku djelatnost. Posebice je važno naglasiti da je banka u 2007. za potrebe izvoza odobrila 3 milijarde 435 milijuna i 200 tisuća kuna kredita što je 67% više u odnosu na 2006. godinu. Tijekom 2007. Hrvatska banka za obnovu i razvoj je započela s provedbom 3 nova kreditna programa namijenjena malim i srednjim poduzetnicima i to: program kreditiranja seoskog turizma, program mikrokreditiranja i program kreditiranja po određenim dugom. Bez obzira na različitost svojih programa i ravnomjernu prisutnost u svim krajevima Hrvatske Hrvatska banka za obnovu i razvoj u provedbi svojih programa ne konkurira poslovnim bankama već kroz dulje rokove financiranja i nižim kamatnim stopama potiče ponajprije one segmente gospodarstva koje poslovne banke nisu kvalitetno i sustavno podržavale podržavale kao što su projekti na područjima posebne državne skrbi, otocima i manje razvijenim županijama, projekti vezani za unapređenje proizvodnje za izvoz i unapređivanje poduzetništva. Na taj način Hrvatska banka za obnovu i razvoj je kroz svoje programe poticala utemeljenje poduzetništva kao generatora budućeg izvoza, modernizaciju i unapređenje tehnološke razine postojećih proizvoda a kroz pripremu izvoza osiguravao potrebni obrtni kapital. za obnovu i razvoj za 2007. godinu uočljivo je i pohvalno da je HABOR bio aktivan na mnogim poljima. Tako je u ožujku prošle godine HABOR postao prvi dioničar iz Hrvatske u Europskom investicijskom fondu. U lipnju potpisao Sporazum o suradnji s japanskom Bankom za međunarodnu suradnju, a u studenom prošle godine HABOR je postao članom Europske udruge javnih banaka. Od financijskih pokazatelja poslovanja treba istaknuti da je i Hrvatska banka za obnovu i razvoj u 2007. godini poslovala iznimno dobro i ostvarila respektabilnu dobit u iznosu od 240 milijuna 915 915 tisuća kuna što je 33% više u odnosu na 180 milijuna kuna 315 tisuća ostvarene dobiti u 2006. godini. Prihodi od kamata u 2007. su iznosili 868 milijuna 590 tisuća kuna i porasli su za 13% u odnosu na 2006. godinu. Valja naglasiti da je iz godišnjih izvješća razvidno da je rast rashoda od kamata u 2007. bio veći od rasta prihoda od kamata u 2007. godini što svakako upućuje na potrebu opreznijeg pristupa politici kamatnih stopa u 2008. godini radi izbjegavanja daljnjeg ubrzanog rasta rashoda od kamata u odnosu na rast prihoda od kamata. Usprkos ovoj upozoravajućoj tendenciji neto prihod od kamata u 2007. bio je veći od neto prihoda od kamata u 2006. i iznosi izvanrednih 445 milijuna 362 tisuće kuna. Neto prihodi od naknada u 2007. godini također imaju tendenciju pada i ostvareni su u iznosu 20 milijuna 90 tisuća kuna što je 2 milijuna 236 tisuća kuna manje nego u 2006. godini. Ukupna bilančna suma na dan 31.12.2007. iznosila je 17 milijardi 402 milijuna 100 tisuća kuna i povećana je za čak 17% u odnosu na početak 2007. godine. Zaključno se može kazati da su godišnja financijska izvješća HABOR-a za 2007. doista i kvalitetna i sadržajna a da su rezultati poslovanja uobičajeno, iznimno dobri. Stoga će Klub HDZ-a glasovati za prihvaćanje godišnjih financijskih izvješća HABOR-a za 2007. godinu. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime Kluba HSS-a uvažena zastupnica Marijana Petir. Poštovani gospodine potpredsjedniče, predstavnici HABOR-a, zastupnice i zastupnici Klub Hrvatske seljačke stranke podržat će financijski izvještaj HBOR-a za 2007. godinu. Financijski izvještaji Hrvatske banke za obnovu i razvoj za 2007. godinu koje po zakonu potvrđuje Sabor sastavljeni su na standardan način kako je to predviđeno međunarodnim standardima financijskog izvještavanja te su revidirani od prvoklasnog revizora. U formalnom smislu ti izvještaji ti izvještaji su izrađeni profesionalno. Prema računu dobiti i gubitka HABOR iskazuje u 2007. godini solidan rast ukupnih prihoda od 12% kao i dobiti nakon oporezivanja od 25%. Operativni troškovi nisu rasli u skladu sa rastom prihoda što je rezultiralo bržim rastom dobiti poslije poreza. U tom smislu se može zaključiti da je HABOR u 2007. godini poslovao učinkovitije u 2006. godini. Glavna misija HABOR-a je poticanje malog i srednjeg poduzetništva kroz odobravanje kredita pod povoljnim uvjetima u usporedbi s uvjetima koje nude komercijalne banke. Kamatne stope po kojima je HABOR odobravao kredite malim i srednjim poduzetnicima kretale su se od 1 do 4% godišnje što je značajno niže od tržišnih uvjeta. Kreditna aktivnost HABOR-a je u 2007. godini bila snažnija u odnosu na 2006. godinu. Krediti odobreni poduzetnicima putem poslovnih banaka porasli su za 24% u 2007. godini u odnosu na 2006. godinu. S obzirom na rast kreditne aktivnosti može se zaključiti da je HABOR ispunio svoju misiju i svoje ciljeve u 2007. godini. Kad govorimo o kreditiranju ja moram ponovo naglasiti u ime Kluba HSS-a naše preporuke koje se odnose na odabir klijenata koji se kreditiraju od strane HABOR-a jer smatramo da ne bi trebalo kreditirati one koji uvoze hrvatske poljoprivredne proizvode ili neke druge proizvode kojih ima dovoljno u Hrvatskoj jer na taj način stvaraju na neki način mogli bi reći. Ustvari izbacuju iz tržišne utakmice naše proizvođače u Hrvatskoj. Primjerice u Hrvatskoj je prošle godine uvezeno za dvije milijarde dolara hrane dok poljoprivredni proizvođači, ljudi koji se izvorno bave poljoprivredom u većini slučajeva svoje poljoprivredne proizvode nisu imali kome kome prodati. Stoga smatramo da takvi uvoznici ne bi trebali ubuduće dobivati podršku od HABOR-a. Većina izvora sredstava HABOR-a su kreditni izvori i izvori temeljem emisije vlastitih vrijednosnih papira odnosno obaveznica što je bilo moguće zahvaljujući povoljnom kreditnom rejtingu HABOR-a. Na temelju prezentiranih financijskih izvještaja, imajući u vidu zakonski okvir djelovanja može se zaključiti da je poslovanje HABOR-a u 2007. godini bilo više nego uspješno. Jedno od najvažnijih pitanja izazova za upravu je pitanje razvijanja kapaciteta za uspješno korištenje sredstava iz predpristupnih fondova Europske unije pri čemu HABOR mora odigrati vrlo važnu ulogu i moram naglasiti da upravo mi u Klubu HSS-a od HABOR-a imamo u tom dijelu velika očekivanja. Kao što sam istaknula Klub HSS-a će podržati ovo izvješće. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je uvaženi zastupnik Goran Maras, Gordan Maras. Nema ga, gubi pravo na raspravu. Uvažena zastupnica Nevenka Majdenić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Evo, pozdravljam i predsjednika uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak, kolegice i kolege. Izvještajna godina za Hrvatsku banku za obnovu i razvitak bila je od izrazitog značaja. Osim što su ostvareni dobri poslovni rezultati banka je obilježila 15 godina i poslovanja. HBOR je svoje djelovanje usmjeravala obnovi i razvitku hrvatskog gospodarstva, te regionalnom usmjeravanju sredstava, a radi ujednačenog razvitka svih dijelova naše države s naglaskom na poticanje razvoja područja od posebne državne skrbi i otoka. Na tom svom petnaestogodišnjem putu razvoja i rasta Hrvatska banka za obnovu i razvitak je prepoznala i podržala ključne projekte koji su bili nositelji gospodarskog napretka kao što su izgradnja infrastrukture, poticanje izvoza, podrška malom i srednjem poduzetništvu, financiranje turizma, brodogradnje, kreditiranje poljoprivrednih programa, pronalazaka i zaštite okoliša. Danas treba reći da HBOR svoje aktivnosti provodi kroz 23 kreditna vlastita programa koje razvija samostalno koristeći najbolja iskustva europskih i svjetskih razvojnih banaka s kojima dugotrajno i blisko surađuje. Tijekom 15 godina rada Hrvatska banka za obnovu i razvitak je podržala preko 36000 projekata s iznosom od preko 60 milijardi kuna. Evo samo podatak da je aktiva banke 1992. godine iznosila 335 milijuna kuna, a 2007. godine završena je sa iznosom aktive od 17,4 milijarde kuna. U 2007. godini Hrvatska banka za obnovu i razvitak je nastavila sa započetim aktivnostima iz prethodnih godina ostvarujući ono što je stvarno važno, ciljeve gospodarske politike Vlade Republike Hrvatske. A cilj Hrvatske banke za obnovu i razvitak je poticanje razvitka malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede i turizma, a kao razvojna banka posebnu pažnju posvećuje programima za kreditiranje poduzetnika početnika i inovatora. Tijekom 2007. godine po posebnim programima za malo i srednje poduzetništvo 12 programa odobreno je 760 milijuna kuna što je povećanje za 22% u odnosu na 2006. godinu, a broj odobrenih kredita povećan je za 20%. Kada bi se uzeli u obzir krediti za malo i srednje poduzetništvo po svim HBOR-ovim programima u 2007. godini ukupno 23 kreditna programa dolazi se do iznosa oko 3 milijarde kuna kredita. ciljem još snažnije podrške HBOR je u listopadu 2007. godine uveo nove kategorije korisnika i snizio kamatne stope što je izuzetno važno. Ovom izmjenom pravo na ugovaranje kamatne stope od 4% ostvarili su svi mali i srednji poduzetnici. Korisnici koji ulažu u brdsko-planinska područja također ostvaruju pravo ugovaranja kamatne stope u visini 4% godišnje, odnosno 2% godišnje ukoliko ispunjavaju i kriterij tržišne konkurentnosti. Nova kategorija korisnika su i poduzetnici koji ulažu u ribarstvo, te isto tako ostvaruju pravo ugovaranja kamatne stope u visini 4% godišnje, odnosno 2% godišnje ukoliko ispunjavaju i kriterij tržišne konkurentnosti. U poticanju poljoprivredne proizvodnje što je evo meni posebno i važno s obzirom da dolazim iz područja Slavonije kroz program kreditiranja poljoprivrede i ujednačenog razvoja u 2007. godini odobreno je oko 130 milijuna kuna kredita. HBOR se u posljednje tri godine uključila i u provedbu operativnih programa Vlade Republike Hrvatske, te je započela s provedbom kreditiranja razvitka dugogodišnjih nasada, govedarske proizvodnje, svinjogojstva, proizvodnja kulena, obnova i modernizacija ribolovne flote, povrćarstva i povrtlarstva. U 2007. godini zasađeno je 209 ha novih nasada voćnjaka, vinograda i maslinika. Podržana je izgradnja i modernizacija preko 50 farmi goveda ukupnog kapaciteta 2480 stajnih mjesta. S provedbom kreditiranja seoskog turizma banka je započela s ciljem proširenja turističke ponude u kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske što naravno doprinosi poboljšanju kvalitete života na selu. Turistička ponuda se uvodi kao dopunska aktivnost poljoprivrednim gospodarstvima, a program kreditiranja provodi se temeljem programskih smjernica rada Vlade Republike Hrvatske i Razvojne strategije turizma Republike Hrvatske Ministarstva turizma. Kamatna stopa za korisnike kredita je fiksna 8% godišnje, ali treba reći da ministarstvo subvencionira kamatnu stopu korisnika kredita s fiksnih 6% godišnje, pa ista u konačnici za krajnjeg korisnika iznosi 2% godišnje što je vrlo povoljno. Isto tako tijekom 2007. godine HBOR je nastavila sa aktivnostima na poticanju ulaganju u infrastrukturne projekte, projekte zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljive izvore energije za koje je odobreno oko 487 milijuna kuna. Da se ne bi stekao utisak da HBOR kreditira samo malo i srednje poduzetništvo HBOR nastoji izravno utjecati na jačanje konkurentnosti velikih gospodarstvenika, te širenja opsega postojećih poslovnih aktivnosti. Sredstva su namijenjena financiranju modernizacije proizvodnje uvođenju novih tehnologija i proizvoda, te izgradnji novih proizvođačkih kapaciteta. Za te namjene je u 2007. godini odobreno više od 1,8 milijardi kuna kredita koji su većinom usmjereni u Sektor proizvodnje hrane i pića 25%, poljoprivrede i ribarstva 16%, proizvodnje proizvoda od metala 9%, proizvodnje kemikalija i kemijskih proizvoda 7%, te izdavačke i tiskarske djelatnosti 5%. I u 2007. godini banka je nastavila pružati snažnu podršku hrvatskim izvoznicima kako kroz svoje kreditne programe tako i izdavanjem bankarskih garancija. Za potrebe izvoza odobreno je preko 3,4 milijarde kuna izdano izvoznih garancija u vrijednosti od 248 milijuna kuna. Od ostalih aktivnosti u 2007. godini posebno valja istaknuti daljnje usklađivanje poslovno izvozno-kreditnog osiguranja Hrvatske banke za obnovu i razvitak s pravnom stečevinom Europske unije, te organizacijsko unapređenje poslovanja sukladno praksi ostalih izvozno-kreditnih agencija u svijetu. Konkretni financijski pokazatelji koji su vrlo stručno prezentirani u dostavljenim izvješćima pokazuju da je HBOR u 2007. godini ne samo poslovao uspješno, nego je i Hrvatska banka za obnovu i razvitak ispunila očekivanja i izvršila zadatke i postavljene ciljeve. To u ostalom potvrđuje i izvješće neovisne revizije koje kaže da je Hrvatska banka za obnovu i razvitak poslovala u skladu s pozitivnim zakonskim propisima i međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja i međunarodnim računovodstvenim standardima. S obzirom na ovo sve navedeno predlažem da ovo izvješće prihvatimo. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Milivoj Škvorc. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, gospodine predsjedniče uprave, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Godišnje Hrvatska banka za obnovu prema zakonu iz prosinca 2006. godine. Banka je u proteklih 15 godina stalno razvijala i jačala svoje područje djelovanja i financijsku moć. Formirani su područni uredi za Slavoniju i Baranju, Dalmaciju, Istru, Liku, Primorje i Gorski Kotar, sve u cilju što kvalitetnije, efikasnije i pristupačnije usluge građanstva. Tijekom 15 godina rada banka je podržala preko 36 tisuća projekata s iznosom od preko 60 milijardi kuna. Aktiva banke je 1992. godine iznosila 335 milijuna kuna, a 2007. godine završena je s iznosom aktive od 17,4 milijarde kuna. U 2007. Hrvatska banka za obnovu i razvoj je nastavila sa započetim aktivnostima iz prethodnih godina ostvarujući ciljeve gospodarske politike Vlade Republike Hrvatske. Tijekom 2007. godine HBOR je odobrio prema sektorima, prvo malo i srednje poduzetništvo o svim programima 3 milijarde kuna kredita. Kroz program kreditiranja poljoprivrede i ujednačenog razvoja u 2007. godini odobreno je 130 milijuna kuna. HBOR se posljednje 3 godine uključuje u provedbu operativnih programa Vlade te započinje kreditiranje razvitka dugogodišnjeg nasada govedarske proizvodnje, svinjogojstva, proizvodnje kulena, obnove i modernizacije ribolovne flote, povrćarstva i povrtlarstva. Za te namjene odobreno je preko 650 milijuna kuna kredita. U 2007. godini HBOR je započeo s 3 nova kreditna programa namijenjena malim i srednjim poduzetnicima, a to su program kreditiranja seoskog turizma, program mikro kreditiranja i program kreditiranja podređenih dugom. Tijekom 2007. nastavlja se sa aktivnostima ulaganja u infrastrukturne projekte, projekte zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljive izvore energije za koje je odobreno oko 487 milijuna kuna. HBOR također nastoji utjecati preko svojih kreditnih linija na značenje konkurentnosti velikih gospodarskih subjekata te širenja opsega postojećih poslovnih aktivnosti. Sredstva od 1,8 milijardi kuna namijenjena su financiranju modernizacije proizvodnje uvođenjem novih tehnologije i proizvodnje te izgradnju novih proizvođačkih kapaciteta. Na području poticaja izvoza HBOR je razvio HBOR je razvio učinkoviti sustav financijske potpore konkurentan ostalim Zapadnoeuropskim zemljama. U procesu stvaranja hrvatskog izvoznog proizvoda HBOR sudjeluje u svim segmentima od pripreme proizvodnje do realizacije naplate izvoza. U razdoblju od 1.1 do 31.12.2007. godine HBOR je ostvario ukupne prihode u iznosu od 894,6 894,6 milijuna kuna te rashode u iznosu od 653,7 milijuna kuna iz čega proizlazi pozitivan financijski rezultat od 240,9 milijuna kuna. Na kraju, čestitam upravi na svemu što čini, na razvoju i pomoćima hrvatskom gospodarstveniku bio on veliki ili mali i dajem punu podršku izvješću, ali isto tako novim smjernicama i ciljevima za 2008. godinu, a to je jačanje hrvatskih izvoznih mogućnosti, poticanje malog i srednjeg poduzetništva kroz uvođenje novih usluga, provođenje politike ravnomjernog regionalnog razvoja i provedba projekata vezanih uz zaštitu okoliša i energetiku. Vrlo ću rado podržati ovakvo izvješće. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Uvažena zastupnica Vesna Buterin. Izvolite. **Buterin, Vesna (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani predsjedniče uprave HBOR-a, gospođe i gospodo zastupnici. Hrvatska banka za obnovu i razvoj osnovana je 1992. godine. Osnovna funkcija Hrvatske banke za obnovu i razvoj je da svojim poslovanjem i aktivnostima potiče ravnomjeran gospodarski i društveni razvitak u skladu sa strateškim ciljevima Republike Hrvatske. Njezini glavni pravci aktivnosti i djelovanja usmjereni su, prije svega na financiranje obnove i razvitka hrvatskoga gospodarstva, financiranje infrastrukture, poticanje izvoza, potpora razvitku malog i srednjeg poduzetništva itd. Od samog osnutka pa sve do danas glavni cilj djelovanja HBOR-a je usmjeren prema obnovi i razvoju hrvatskoga gospodarstva prema ujednačenom razvoju svih krajeva u Hrvatskoj, a osobito razvoju područja od posebne državne skrbi i otoka. Tako je tijekom godina HBOR podupirao sve projekte i programe koji su izravno djelovali na rast i razvoj gospodarstva od financiranja turizma pa sve do izgradnje infrastrukture i drugih projekata. Važno je naglasiti da ova banka usko surađuje sa drugim bankama, razvojnim bankama u svijetu i Europi čija je iskustva implementirala u 23 kreditna programa koja danas i provodi. Protekla godina, odnosno 2007. godina bila je vrlo značajna za HBOR zbog izrazito dobrih rezultata koje je ova banka postigla. Tako je aktiva banke u 2007. godini iznosila 17,4 milijarde kuna za razliku od '92. godine kada je ona iznosila 335 milijuna kuna. HBOR je prepoznao važnost malih i srednjih poduzetnika u poticanju rasta i razvoja gospodarstva u Hrvatskoj. Upravo se u poduzetništvu stvara nova vrijednost, otvaraju se nova radna mjesta, povećava se zapošljavanje, povećavaju se investicije, ukratko povećava se bruto domaći proizvod. Poduzetništvo je, sukladno ovome glavni pokretač održivog razvoja gospodarstva u pojedinoj zemlji. Zato je jedan od vrlo značajnih i prioritetnih ciljeva HBOR-a poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva gdje je posebna pažnja usmjerena na kreditiranje poduzetnika početnika i inovatora. Tako je u 2007. godini kroz 12 programa za malo i srednje poduzetništvo odobreno ukupno 760 milijuna kuna što predstavlja povećanje od čak 22% u odnosu na 2006. godinu. Isto tako broj odobrenih kredita veći je za 20% gdje se radi o ukupno 23 kreditna programa u iznosu od 3 milijarde kuna kredita. Važno je naglasiti i to da je HBOR u 2007. godini uveo i nove kategorije korisnika i snizio kamatne stope na 4% za sve male i srednje poduzetnike kako bi i dodatno potaknuo njihov razvoj. Korisnici koji ulažu u brdsko-planinska područja također ostvaruju ovo pravo na kamatnu stopu od 4%, odnosno 2% godišnje ukoliko ispunjavaju i kriterije tržišne tržišne konkurentnosti, a isto vrijedi i za novu kategoriju korisnika koju predstavljaju oni poduzetnici koji ulažu u ribarstvo. U 2007. godini HBOR je započeo i s provedbom tri nova kreditna programa za male i srednje poduzetnike, a to su program kreditiranja seoskog turizma, program mikro kreditiranja koji je uveden u svrhu samozapošljavanja poduzetnika, osnivanja obrta i trgovačkih društava, modernizacije i proširenja postojećeg poslovanja te povećavanja novih radnih mjesta te program kreditiranja određenim dugom gdje u financiranju sudjeluje sam investitor, poslovna banka i HBOR pri čemu HBOR za osiguranje ima zalog na nekretninama iza zaloga provedenog u korist poslovne banke. Budući da osobno dolazim iz Primorsko-goranske županije i grada Rijeke, moram naglasiti da je u 2007. godini kreditni plasman poduzetnicima u Primorsko-goranskoj županiji iznosio 700 milijuna kuna od čega čak 20% otpada na poduzetnike iz grada Rijeke. U odnosu na 2006. godinu, ovaj kreditni plasman u Primorsko-goransku županiju povećan je za čak 157%. Potičući i podržavajući konkurentnost poduzetnika u Hrvatskoj, HBOR izravno utječe na njihovu uspješnost na domaćem i inozemnom tržištu. Upravo je na ovom području, dakle na području poticanja izvoza, HBOR razvio vrlo učinkovit sustav financijske potpore koji je konkurentan i ostalim zapadnoeuropskim zemljama. Na temelju svega navedenoga, evidentno je da HBOR svojim poticajnim djelovanjem kroz razne vrste programa aktivno sudjeluje u razvoju gospodarstva, u razvoju pozitivnog poslovnog ozračja koje će pokrenuti nove poslovne inicijative, privući sve više kvalitetnih ulagača u Republiku Hrvatsku što će omogućiti dodatno otvaranje novih radnih mjesta i daljnje smanjenje nezaposlenosti. Upravo zbog svih ovih razloga koje sam u svojem izlaganju navela, dajem punu potporu Godišnjem financijskom izvješću HBOR-a za 2007. godinu. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I uvaženi zastupnik Davor Huška. Izvolite. Hvala. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, gospodine predsjedniče uprave Hrvatske banke za obnovu i razvoj sa suradnicom. Želim u svojoj raspravi istaknuti važnost i značaj Hrvatske banke za obnovu i razvoj ne samo u 2007. godini, izvješću koje je pred nama nego u kontinuitetu u 15 godina postojanja i rada. Želim vam čestitati na svim aktivnostima koje ste posebice na području malog i srednjeg poduzetništva ostvarili od vremena HKBO pa do danas. Hrvatska banka za obnovu i razvoj je bio i ostao hrvatska banka usmjerena na financiranje kroz desetke različitih programa obnove i razvoja infrastrukture, poljoprivrede, turizma, svih oblika malog i srednjeg poduzetništva s ciljem ravnomjernog razvoja cijele Hrvatske i danas je tako i vjerujem da će i ubuduće u vašim programima upravo to načelo biti najvažnije i najvrednije. Želim vam i kao čelnik jedinice lokalne samouprave prenijeti zadovoljstvo u suradnji cijelog niza načelnika, gradonačelnika, općina i gradova s kojima kontaktiram i HBOR-a. Želim vam prenijeti zadovoljstvo cijelog niza potpornih institucija poduzetništvu, poduzetničkih centara koji uspješno provode poduzetničke programe zajedno s vašim djelatnicima na terenu po cijeloj Hrvatskoj. Posebno zadovoljstvo izražavaju vaši klijenti korisnici kredita, povoljnim kamatama i zadovoljavajućim grace periodima prije početka otplate kredita. Posebno su značajne aktivnosti HBOR-a bile i još uvije su na ratom stradalim područjima u Hrvatskoj, danas područjima posebne državne skrbi iz kojeg i sam dolazim, a gdje su uvjeti kredita bili još povoljniji i prilagođeni gospodarstvenicima koji su nakon ratnih razaranja kretali sa poduzetničkim aktivnostima od nule i dobili su potporu upravo Hrvatske kreditne banke za obnovu i razvoj HBOR-a. I na kraju, u potpunosti podržavam i današnju politiku i okrenutost HBOR-a povoljnijem kreditiranju proizvođača i izvoznika, kao i kreditnog ograničenja u kreditiranju npr. čiste ugostiteljske djelatnosti, izgradnja apartmana i sl. a veća sredstva predviđena za proizvodne djelatnosti s naglaskom na izvoz. I još jednom uz čestitku za 15. rođendan, želim HBOR-u i dalje ovakav kvalitetan način rada i odnosa prema hrvatskim gospodarstvenicima. Hvala. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovati ćemo o izvješću kada se steknu za to uvjeti. Zahvaljujem i predsjedniku uprave HBOR-a. Hvala vam